Моля, квесторите, поканете народните представители от кулоарите

Продължаваме с второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. С Доклада ще продължим с помощта на господин Нунев – председателя Вътрешната комисия. Надявам се междувременно да са завършили многобройните мероприятия в сградата на парламента. Стигнахме

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 64: „§ 64. В § 4 от Допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя „изискванията на Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия 178/27 от 28 юни 2013 г.), изискванията на Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (OB, L 96/1 от 29 март 2014 г.) и изискванията на Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива

В останалите текстове на закона думите „категория 1“, „категория 2“, „категория 3“, „категория 4“ и „категории 2 и 3“ се заменят съответно с „категория F1“, „категория F2“, „категория F3“, „категория F4“ и „категории F2 и F3“.“

Не виждам желаещи за изказване. Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносител за § 43, който става § 62; предложението на Комисията за създаване на § 63; предложението на Комисията за създаване на наименование „Допълнителни разпоредби“; предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя и редакция на Комисията за § 44, който става § 64, и предложението на Комисията в

запазват действието си до изтичането на срока им. (2) Физическите лица с издадени разрешения по ал. 1 след изтичане на срока им може да подават заявление за издаване на ново разрешение за осъществяване на дейности

Има ли изказвания по предложението за заглавие на подразделението и текст на § 66? Няма заявки. Гласуваме наименование „Преходни и заключителни разпоредби“ на подразделението,

в § 46 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 6“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Александър Сабанов. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Лицата, които до влизането в сила на този закон притежават регистрирани предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации по чл. чл. 4, ал. 8, може да ги съхраняват, носят и употребяват по досегашния ред, без да прехвърлят собствеността върху тях, освен при наследяване. (2) Търговците, които до влизането в сила на този закон притежават предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 8, може да осъществяват търговска дейност с тях до 31 декември 2020 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Нека да гласуваме този текст. На първо място – неподкрепените от Комисията предложения. Има ли изказвания? Няма заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Иван Иванов, неподкрепено от Комисията. Гласували

по чл. 4, ал. 2, т. 3, уведомяват за това началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила. (2) Лицата, придобили до влизането в сила на този закон копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, може да участват с тези оръжия при възстановки на исторически събития и спортни мероприятия след получаване на разрешение за съхранение, носене и употреба за културни цели

на нов параграф: „§ …Амнистия до края на 2019 г. за притежаването на оръжие, произведено до края на Втората световна война – 1945 г., и можещо да се използва за колекциониране или исторически възстановки. Така обявеното оръжие да остане собственост на обявилото го лице (ако то изяви желание) при спазване изискванията на закона но само като „историческо за колекциониране“ или за „културни цели“ и бъде преведено в съответния вид и регистрирано според настоящия закон

Господин Манев, заповядайте за изказване по предложението на господин Спас Панчев, неподкрепено от Комисията.

В Комисията единодушно решихме да Ви съобщим какво мислим по него. По тази тема има много дебат и много възможности за дебат, и по принцип всеки един от членовете и на работната група, и на Комисията имаше готовност да дебатира, само че при условие че това бъде отделен законопроект. Нещата, които трябва да се случат по този текст, трябва да се случат в отделен законопроект. В Комисията постигнахме абсолютно съгласие и с представителите на всички организации, представени в работните групи,

ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.

При изпълнение на служебните си задължения държавните служители по ал. 1, т. 1 имат право да носят оръжие при условия и по ред, определени с инструкция на председателя на Държавна агенция „Технически операции“. (9) Служителите по ал. 8 може да използват оръжие, само когато това е абсолютно необходимо при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие. (10) Служителите по ал. 8 преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането на законната ѝ цел. цел. (11) При използване на оръжие служителите по ал. 8 са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица. (12) След използване на оръжие служителите по ал. 8 изготвят доклад.“ Комисията предлага да се създаде § 70: „§ 70. В Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера

документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 8 няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“. 2. в ал. 1 т. 2 се изменя така: „2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“ в ал. 2 думите „т. 3, 6 и 7“ се заменят с „т. 3“, а думите „и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер“ се заличават. Предложение от народния представител Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Комисията подкрепя предложението.

„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква: 1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“ б)

предложение на народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

Ловуването се извършва с гладкоцевно, дългоцевно нарезно огнестрелно ловно оръжие и късоцевно нарезно огнестрелно оръжие за ловни цели. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина, с изключение на късите нарезни оръжия за ловни цели. Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични. (2) Ловно огнестрелно оръжие е това оръжие, което конструктивно е пригодено за тази цел, с изключение на късоцевните нарезни оръжия за ловни цели. Всички ловни оръжия и оръжия за ловни цели трябва да отговарят на техническите изисквания за безопасност.“ Алинея 4 се изменя така: „(4) Подборното ловуване се извършва с дългоцевно нарезно ловно оръжие, късоцевно нарезно оръжие за ловни цели или с гладкоцевно ловно оръжие с куршум. Право на придобиване, носене и употреба на ловно нарезно оръжие и късоцевно нарезно оръжие за ловни цели имат само лицата, придобили квалификация по реда на чл. 26.“ 3. Създава се ал. 9: При извършването на ловуване и подборно ловуване на дългоцевните нарезни ловни оръжия могат да бъдат монтирани и използвани суппресори.“

изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народния представител Делян Димитров, подкрепено от Комисията; предложението на Комисията за създаване на § 72;

81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2. Текстовете са приети, а с това изцяло е приет на второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия по общ проект от Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред, приет на първо гласуване на 12 декември 2018 г. Заповядайте, господин Нунев. ДОКЛАДЧИК искам да благодаря на цялата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, на всички колеги народни представители, които не са членове на Комисията, но участваха и се включиха много активно, да благодаря на всички експерти, които участваха в работните групи, да благодаря на представителите на Министерството на вътрешните работи, респективно дирекция на Националната полиция, служба „КОС“, за това, че успяхме всички заедно да приемем един

Виждам, че има народни представители, които трайно си харесаха местата на отсъстващите народни представители от опозицията.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също взимам думата, за да изкажа благодарност към Министерството на вътрешните работи, към председателя на Комисията – и сегашния, и бившия, към председателя на работната група – господин Манев,

Благодаря, господин Председател. „Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя

изпраща на ЕБО цялата необходима информация, получена в съответствие с ал. 1 във връзка с плана за преструктуриране по чл. 14.“ Комисията

в текста преди т. 1 след думите „ФКИ“ се добавя „като акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност“; б) в т. 1 след думата „изцяло“ се добавя „или частично“, а след думите „средства от“ се добавя „ЕФП или от“;

ФПБ, съответно от ФПИП“ се заменят със „съответно от ЕФП, ФПБ или ФПИП“. В ал. 2: а) в т. 4 накрая се добавя „по предложение на управителния орган на мостовия финансов холдинг“; б) в т. 5 накрая се добавя „при спазване на предвидените за това ред и изисквания“. 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Предложенията за издаване на одобрения по ал. 2, т. 1 – 3 се изготвят от звеното по чл. 2, ал. 2, съответно от ФКИ, и се представят на органа за преструктуриране за одобрение.“

Не виждам. Ще подложа на гласуване редакциите, които Комисията предлага, на текстовете параграфи 18 и 19, които стават параграфи 19 и 20,

подфонд с цел финансиране на прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по този закон по отношение на инвестиционните посредници по чл. 1, ал. 1, т. 2, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 806/2014, и

на други механизми за финансиране на преструктурирането в Европейския съюз. Решение за предоставяне на такива заеми се взема от органа за преструктуриране по чл. 2, ал. 1, съответно от Управителния съвет на ФКИ, след одобрение от Министерството на финансите, а в случаите на предоставяне на заеми от ФПИП – и от органа за преструктуриране по чл. 3, и ако такива заеми са потърсени в резултат на аналогични на описаните в ал. 1 условия.“

5. Алинея 6 се изменя така: „(6) При предоставяне на заем по ал. 2 сумата на отпуснатите средства не се намалява при отчитане на размера на събраните средства във ФПБ, съответно във ФПИП.“

редакцията, която Комисията предлага за текстовете на § 47, който става § 48; текста на вносителя за § 48, който става § 49 с предложените от Комисията редакционни поправки,

§ 4а: „§ 4а. Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции

по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. застрахователи и презастрахователи, както и застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, начело на група, по смисъла на Кодекса за застраховането; 4. пенсионноосигурителни дружества пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване; 5. инвестиционни посредници по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти; 6. управляващи дружества и колективни инвестиционни схеми по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране; 7. лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране; 8. национални инвестиционни фондове по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране; 9. предприятия, чиито чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз; 10. пазарни оператори по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти; 11. централни депозитари на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и изменение на директиви 98/26 ЕО и 2014/65/ЕС

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 60: „§ 60. Предприятията по чл. 34, ал. 2, т. 1 и 2 съставят финансовите си отчети за 2018 г. на базата на Международните счетоводни стандарти.“

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация

предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 64: „§ 64. 64: „§ 64. Законът влиза в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, с изключение на § 5, т. 1, § 6, § 7, т. 1, § 8, 9,10, 13,14,

Уважаеми народни представители, продължаваме със следващата точка от седмичната Програма:

Заповядайте, господин Попов.

На заседанието присъстваха: министърът на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев, началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, командирът на на бригада „Специални сили“ бригаден генерал Явор Матеев, заместник-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев и други длъжностни лица от министерствата на отбраната и вътрешните работи. Присъства и народният представител и председател на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ Веселин Марешки. Мотивите към Законопроекта бяха представени от министър Красимир Каракачанов. В последвалата дискусия бяха разисквани предложените изменения и допълнения в Законопроекта, свързани с функции на въоръжените сили и организационната им структура, храненето на личния състав, социални въпроси, превенция и антикорупционни мерки и изменения в трудово-правните отношения. В изказването си народният представител Веселин Марешки изказа несъгласие и отхвърли предложението за изменение на чл. 57 за възлагане на допълнителни правомощия на въоръжените сили за оказване на помощ на държавните органи в противодействието на заплахи с особено висока степен на обществена опасност за населението. Според него те са необосновани, защото не се посочва обхватът и липсва аргументация за необходимостта от въвеждането. Той се обяви и против

за изразеното мнение е, че ръководството на Министерството на отбраната, командирите и началниците не бива да абдикират от отговорности само поради факта, че определени длъжностни лица не са в състояние да се справят с регламентираните по закон задължения. Народният представител Валентин Радев изрази резерви по необходимостта от промяна на чл. 57 и посочи, че искането за допълнителните правомощия на въоръжените сили е необходимо да бъде още веднъж премислено. Несъгласие изрази и по исканите промени за храненето на личния състав с мотива, че аутсорсингът е наложен модел от години и причините не са в разпоредбите. Поиска се и по-ясен текст по измененията в чл. 188а и 225а, свързани с антикорупционните мерки. По посочените предложения за изменения и допълнения се изказаха и народните представители Владимир Тошев, Пламен Манушев, Джейхан Ибрямов, Симеон Симеонов и Слави Нецов, които също изразиха мнение за необходимостта от обмисляне на текста по чл. 57 за допълнителните задачи на въоръжените сили. Народният представител Владимир Тошев посочи, че повечето от предложенията в Законопроекта е наложително да бъдат приети, тъй като те са от съществено значение за по-доброто функциониране на Министерството на отбраната и въоръжените сили и изпълнението на задачите от Българската армия. В същото време той изтъкна необходимостта от по-задълбочено обсъждане на предложения текст между първо и второ гласуване чл. 57, който така, както е предложен, налага усещането за връзка с предлаганото по чл. 60а създаване на Съвместно командване на силите за специални операции. Категорично становище против предложението по чл. 57 и силни резерви по чл. 224 бяха изразени от народния представител Джейхан Ибрямов. За него текстът за допълнителните правомощия на въоръжените сили не само е неясен по обхват и няма аргументи за въвеждането му, но е и на границата за разглеждането му като противоконституционен. Заместник-главният секретар на Министерството на вътрешните работи – главен комисар Георги Арабаджиев, изрази резерви по предложенията по чл. 57, които според него са свързани с трудности на участието на въоръжените сили от правно-техническо естество по така формулираните задачи, възможности за появата на организационно-управленски трудности и некоординираност в действията с органите на МВР, както и опасения за противоречие с нормата по чл. 9 на Конституцията за функциите на въоръжените сили. Народният представител Христо Гаджев коментира предложението в Допълнителните разпоредби относно създаването на т. 34 34 по § 1, с което се дава определение на понятието „специални операции“ по отношение на субекта на действията, тоест от кого и по какъв способ се провеждат такъв тип операции. Същият е на мнение, че определението залага бъдещи противоречия по отношение на използването на специални Красимир Каракачанов изложи допълнителни мотиви, но се съгласи, че предложенията по чл. 57 не дават достатъчно яснота за обхвата и вида на понятието „високата степен на обществена опасност за населението“, което от своя страна определя опасенията за въвличане на въоръжените сили в неспецифични дейности за основателни. В заключение председателят на Комисията народният представител Константин Попов благодари на участващите в заседанието за задълбочената дискусия, като отбеляза разбираемият стремеж на ръководството на Министерството на отбраната за подобряване на дейността и функционирането на системата за отбрана, израз на което са и предложенията по обсъждания законопроект. законопроект. Той посочи, че работата продължава и намирането на решения по дискутираните текстове с общи усилия е задача между първо и второ гласуване на Законопроекта. След приключването на обсъждането беше проведено гласуване, в което участваха 11 народни представители. С 10 гласа „за“, 1 глас „против“ и без „въздържал се“ Комисията по отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание

На свое заседание, проведено на 18 април 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на отбраната: генерал Атанас Запрянов – заместник-министър, госпожа Нина Чебишева – началник отдел „Нормативно осигуряване на отбраната“ и госпожа Елена Маркова – държавен инспектор при Инспектората на Министерството на отбраната. От името на вносителя Законопроектът беше представен от генерал Атанас Запрянов, който посочи, че с него се предлага създаването на Съвместно командване на специалните операции с цел синхронизиране на системата за командване и управление на силите за специални операции на Република България с тази на страните – членки на НАТО. Предвижда се да се регламентират функциите на Съвместното командване на специалните операции по подбор, подготовка на личен състав и формирования, планиране, координиране, осигуряване на взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на специални операции. Предлага се прецизиране на кръга от лица, задължени да подават декларации по чл. 35, aл. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извън лицата, заемащи висши публични длъжности в Министерството на отбраната. Със Законопроекта се създава възможност за изплащане на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна и ободряващи напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери на военнослужещите при обективна невъзможност за осигуряването им. Предвижда се българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната, да могат да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната и да бъдат подпомагани с парични средства. Със Законопроекта се предлага увеличаване на максималната продължителност на работната смяна до 24 часа за някои длъжности за цивилни лица в случаите, когато дейността на въоръжените сили налага работата да се извършва съвместно от военнослужещи и от цивилни служители. С Проекта на закон се осигурява възможност за работодателите във въоръжените сили да делегират свои правомощия на командирите и ръководителите на военни формирования и структури, които не са разпоредители с бюджет, по отношение на личния състав по трудово правоотношение. Господин Запрянов подчерта, че с предлаганите промени в Кодекса за застраховането се цели отстраняване на несъответствие в правната уредба относно периода на задължителната гранична застраховка за автомобили с чужда регистрация, установено в Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта в областта на отбраната и в Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев, Димитър Лазаров и Десислава Атанасова, които изразиха подкрепата си за Законопроекта, като се обединиха около становището, че следва да се прецизират разпоредбите на параграф 1 и 6. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за“, без „против“

Доклад за първо гласуване е постъпил и от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Кой от членовете на Комисията ще ни запознае с Доклада?

Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое редовно заседание, проведено на 11 април 2019 г., разгледа на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на

господин Валентин Гагашев – главен инспектор на Инспектората на Министерството на отбраната, госпожа Елена Маркова – държавен инспектор, госпожа Нина Чебишева – началник отдел „Нормативно осигуряване на отбраната“. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на отбраната господин Атанас Запрянов. Той изтъкна, че с предлагания законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се правят изменения, насочени в няколко направления, като едно от тях касае конкретно приложението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в частта му относно задължението за деклариране на имущество и интереси. С цел създаване на яснота относно кръга от лицата, за които възникват задължения за подаване на декларация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извън лицата, заемащи висши публични длъжности в сферата на отбраната, се предлага изменение, съгласно което задължени лица да бъдат военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които се прилага Законът за държавния служител и Кодексът на труда, както и военнослужещите и цивилните служители от звена и на длъжности, за които е установен завишен корупционен риск въз основа на методологията, изработена от КПКОНПИ. Господин Запрянов отбеляза, че основен аргумент за необходимостта от предлаганото изключване на военнослужещите и цивилните служители от Българската армия в цялост като задължени лица е обстоятелството, че числеността на Българската армия представлява държавна тайна. В този смисъл е и становището на Държавната комисия по сигурност на информацията, посочено в мотивите към Законопроекта, съгласно което информацията относно щатната и списъчната численост на личния състав в системата на отбраната е класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и не следва до същата да се предоставя свободен достъп. Предвид изложеното представлява невъзможност да се изпълни и задължението на органа по избор или назначаването да поддържа публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Уточнено също така беше, че с предлаганото изменение не се дерогира задължението военнослужещи да декларират имотните си състояния и доходите си, тъй като за всеки един от тях съществува задължение по чл. 148а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – при подписване на договор за военна служба, да подаде декларация за имотното си състояние и доходите си, като при промяна е длъжен в едномесечен срок от настъпването ѝ също да декларира това обстоятелство. Законопроекта е предвидена и отмяна на действието на разпоредбата на чл. 331 от Закона за отбраната и въоръжените сили, поради факта че се дублира нейното съдържание с административно-наказателната разпоредба на чл. 173 от от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е налице несъответствие на административния наказващ орган за едно и също нарушение, както и предвидените размери на глобите по двата закона за едно и също нарушение. Целта на предлаганото изменение е по отношение на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. По този начин ще бъдат отстранени възникналите несъответствия между двата закона. По Законопроекта взеха отношение народните представители Борис Ячев и Симеон Симеонов, които изразиха подкрепа към така направените предложения. След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика: със 7 гласа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

№ 902 01 16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 10 април 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г. На заседанието присъства госпожа Елица Попова – директор Дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“, която представи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжени сили на Република България. Тя посочи, че с предлагания законопроект се цели постигане на съответствие с поетите ангажименти към алианса на НАТО и е необходимо да бъдат изпълнени ангажиментите за развитие на българските сили за специални съгласно които е предвидено създаване на Съвместно командване на специалните операции. С формирането на Съвместно командване на специалните операции ще се синхронизира архитектурата и системата за командване и управление на силите за специални операции на тази на страните – членки на НАТО, като ще се даде и възможност за бързо адаптиране към рязко променящата се военно-политическа обстановка при кризи, конфликти и непредвидени обстоятелства. Съвместното командване на специалните операции ще изпълнява задачи за постигане на стратегически и оперативни цели. Със Законопроекта се определя йерархически мястото на Съвместното командване на специалните операции на оперативно ниво и неговото непосредствено подчинение на началника на отбраната. Предлага се изменение на разпоредбата на чл. 188а и 285а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с цел прецизиране на кръга от задължените лица военнослужещи и цивилни служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, извън тези, заемащи висши публични длъжности по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и отмяна на административнонаказателна разпоредба сили на Република България, дублираща такава по чл. 173 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Цели се създаване на яснота относно кръга от лицата, за които възниква задължение за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество извън лицата, заемащи висши публични длъжности, във връзка с § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона се предлага в специалния Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България изрична уредба, съгласно която задължени лица да бъдат военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от от Кодекса на труда, както и военнослужещите и цивилните служители от звена и на длъжности, за които е установен завишен корупционен риск, въз основа на методологията по чл. 32, от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Госпожа Попова отбеляза, че с предлаганата промяна в чл. 224 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се дава възможност при наличие на обективна невъзможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери, на военнослужещите да се изплаща левовата ѝ равностойност. Това ще доведе до равнопоставеност между отделните военнослужещи в различните хипотези, в които следва да им се осигури безплатна храна и ободряващи напитки, и храненето им при участие в занятия, учения, тренировки тренировки и лагери няма да е за сметка на самите военнослужещи при обективна невъзможност да им се осигури храна в натура. С предлаганото изменение на разпоредбата на чл. 291 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ще се създадат условия за някои длъжности за цивилни служители максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време да надвишава 12 часа, но не повече от 24 часа, продължителността на работната седмица да не надвишава 56 часа, а за работници и служители с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време. Това ще осигури непрекъснатост на работния процес в случаите, когато естеството и спецификата на дейността на въоръжените сили налага работата да се извършва съвместно от военнослужещи и от цивилни служители в тясно сътрудничество и взаимодействие. Целта на предлаганата промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България по отношение статута на работодател е да се осигури възможност работодателите, по смисъла на Кодекса на труда, във въоръжените сили да делегират свои правомощия на командирите и ръководителите на военни формирования и структури, които не са разпоредители с бюджет, спрямо личния състав по трудово правоотношение на тяхно подчинение; както и синхронизиране на разпоредбата на чл. 60д, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 11, ал. 8 от Закона за публичните финанси в изпълнение на чл. 2 от този закон.

участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната с цел подобряване статуса им. В заключение госпожа Попова отбеляза, че целта на предлаганото изменение и допълнение в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е да се разшири кръгът на правоимащите лица по чл. 226г

на равни права на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия и тези, съответно назначени или командировани в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации, или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея. С предлаганата промяна в Кодекса за застраховането се урежда възможност за стриктното изпълнение на ратифицирания международен договор и осигуряване на престоя на изпратените в страната чужди служители. В последвалата дискусия народният представител Галя Желязкова от парламентарната група на ГЕРБ изрази становище, че подкрепя промените и смята, че Законопроектът ще улесни работата на служителите и Министерството на отбраната. Народният представител от парламентарната група „Обединени патриоти“ Калин Поповски отбеляза, че парламентарната група на „Обединени патриоти“ ще подкрепи направените предложения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Народният представител от парламентарната група на ДПС изрази притеснението си, че се наблюдава сериозно отклонение от трудовото право относно сумарното работно време за цивилни служители. В отговор на поставения въпрос представителите на Министерството на отбраната посочиха, че по предложението е изразено и приложено към пакета документи становище от работна група 13 „Социална политика и заетост“ за съответствие с Директива

Това бяха постъпилите доклади на водещата и съпътстващите комисии по Законопроекта. Откривам разискванията. Заповядайте, господин Радев.

е добре за Министерството на отбраната. Той се опитва – аз го казах и в Комисията, да подобри работата на Министерството и в този смисъл внася много други предложения. Ще се спра на три от тях, които са проблемни, но непременно искам да подчертая това, което беше прочетено и в докладите – там има много други решения, които са дадени, за подобряване работата в Министерството. Създава се, освен това, съвместно командване на Специалния отряд – преди това бригада „Специални сили“. Има много членове, свързани с ветераните от мисиите – една несправедливост, която се изправя сега от Министерството, и други добри неща. Така че поздравления за правителството, поздравления за екипа на Министерството на отбраната и за министъра, който дойде в Комисията лично да защитава тези предложения, че са посегнали такива злободневни проблеми три от тях, на които ще се спра, да бъдат сложени в Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. Конкретно какво имам предвид, какви притеснения всъщност има в мен по чл. 57? Член 57, който имах честта да внеса – тогава

Текстът, който се предлага – и в Комисията стана ясно, и в Доклада това е записано, не е много ясен, не е обосновано добре какво означават тези термини, тоест това подпомагане работата на МВР от Министерството на отбраната и в какви случаи. Няма да отивам в подробности да Ви чета текстовете, но молбата ми беше, и министърът се съгласи, или този член да отпадне между първо и второ четене – това предложение, или пък да бъде прецизирано и да е ясно каква точно помощ трябва да бъде оказана, за да не се получи така, че термините, като „други заплахи“ или „висока степен на обществена опасност“, които трябва да се добавят,

Такова смесване не е допустимо, или поне не е ясно в това предложение. Аз получих уверенията – надявам се, че или ще бъде оттеглен, или ще бъде видоизменен до второ четене. Друг проблемен член е чл. 178 – стана дума в докладите,

Запознатите с темата са наясно. Тук отново ни се предлага решение няколко пъти, този път вече официално, как да се хранят войниците и да се допусне да им се дава левова равностойност. Моето мнение винаги е било, че това е работа на администрацията. Ако тя не може да се справи добре със законите, които регулират това, със Закона за обществените поръчки, да бъдат добри или да квалифицират администрацията, или да ни предложат промени в това законодателство (частични ръкопляскания как да го правим така, че да бъде по най-лесния начин, по най-малкото съпротивление. Това е моето възражение. Мисля, че има и други начини – дадох пример с чл. 13, с директно възлагане и така нататък, но там трябва отново грамотност. Администрацията трябва добре да обоснове защо пък ще го прави така.

при невъзможност в някои случаи да се дава левова равностойност. Да де, но тук те са упоменали кога точно да даваме – когато са на учение, когато са някъде навън. Ама то там лавка няма – като им дадеш парите, какво ще правят?! Идеята е какво ще правят?! Идеята е фирми да отговарят за храната, те да я доставят и там, където и пари да им дадеш, няма какво да си купят. Така че тази колизия също трябва да бъде променена. Аз ще настоявам, доколкото е възможно,

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Чухме някои аргументи от колегата Радев – не без основание, разбира се. Внесеният Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България буди някои съмнителни моменти като цяло.

без изключения, включително и от страна на Министерството на отбраната, от устата на министъра се изказаха съображения, че те не са наясно точно защо се правят тези изменения. Не получихме твърди аргументи, че точно тази промяна трябва да бъде факт. Дори нещо повече представителят на Министерството на вътрешните работи, въпреки положителното становище, изразено от страна на Министерството, изрази дълбоки съмнения, че това нещо ще бъде действащ закон, дори каза, че е противоконституционно! Това го има в стенограмата от заседанието на Комисията по отбрана. Разбира се, колегите от парламентарните групи изразихме сериозни опасения в тази посока, защото, първо, ние не получаваме определение за понятието „други заплахи“ и, разбира се, не може да дадат точно обяснение – „висока степен на обществена опасност“. Това припокриване с действията от страна на МВР, които са им предоставени по съответния закон, води едва ли не до въвеждане на военно положение в страната. Тук ще Ви припомня, уважаеми колеги, думите на премиера на страната, който преди няколко седмици

И питам, колеги: да не става дума за някаква завера – впоследствие да се окажем във военен режим и да има военна диктатура в страната?! Дълбоко трябва да се замислим дали няма някаква дълбока завера в това нещо. това нещо. Както и в Комисията изразих, мога да дам много основателни причини по кое време, кои години е имала такива правомощия армията, до какво се е стигало, до какви режими са довеждали, до какво управление са довеждали именно тези правомощия, които се предоставят на въоръжените сили, на отбраната. Колегата преди мен много ясно и точно определи – това изменение няма основателен характер да се приеме, защото ние не сме получили ясна представа и доказателства, че то ще доведе именно до тези тези аргументи, които се излагат от Министерството на отбраната. Вижте, тук Министерският съвет също е вкаран в капан, защото Законът се крие зад Министерския съвет, а е изготвен от Министерството на отбраната, от ръководството на Министерството на отбраната! Затова ние от „Движението за права и свободи“ смятаме, докато не получим ясна и категорична представа защо се внасят тези промени, а на този етап няма такива основателни причини, да гласуваме „против“. За нас този законопроект трябва да бъде отхвърлен. Да се седне след това на експертно, професионално ниво, да се направят да се направят промените, които са необходими, свързани и с храненето, и с всички други изменения, защото по всеки един от тези членове и параграфи може да има забележки, и има такива забележки. И да не подлагаме демокрацията на стресови ситуации, и най-вече правата и свободите на българските граждани. В Комисията казах – ние сме парламентарна република. Искаме да се спазват законите – те са ясно, точно регламентирани за всяка една от институциите. И нещо повече – колегата, представител на Министерството на вътрешните работи, изрази опасения за нарушаване на Конституцията. Така че молбата ми към управляващите, най-вече към колегите от ГЕРБ, е да бъде отхвърлен този законопроект. Да седнат след това необходимите експерти с представителите на Министерството на отбраната и да си внесат съответните изменения, които касаят именно отбраната, без да има допълнителни правомощия, които трябва да се възлагат на въоръжените сили. В противен случай говорим говорим за някакви политически действия, които са в презумпцията на някои политици. Благодаря Ви за вниманието.

Няма да ми стигнат две минути, но искам да кажа нещо важно, колеги. Не можем да отхвърлим Законопроекта, защото в него освен излизането на армията на улицата има и доста други важни неща, които чухте, и от докладите бяха подробно описани, описани и от колегата Радев. Предлагам на колегите от ДПС, а и на колегите от ВОЛЯ – знам мнението от Комисията – нека да приемем Законопроекта на първо първо четене, а между първо и второ четене, ако го гласуваме сега, лично аз се ангажирам да стана веднага, да искам максимално удължаване на срока и да

Не сме излизали на улицата! Нито 1990 – 1991 г., когато една шепа хора бяха блокирали София, пак не е излизала на улицата. Бил съм в армията тогава. Колеги, недейте така! (Шум и реплики.) Сега не трябва да допускаме… Жандармерия и вътрешни войски са различна работа! Сега говорим за армията, за българската армия, не говорим нито за жандармерията, нито за вътрешните войски. Искам да помоля да подкрепим Законопроекта на първо четене. Ще го изчистим – и не само този текст, и други текстове има за изчистване, защото,

е с храненето на войската по време на учение и на занятия. От години виси този въпрос и няма да го решим с този законопроект! Това е тема на друг законопроект – за обществените поръчки, въобще не можем да го изчистим тук. Така че има неща, които трябва да… Създаваме нещо, Създаваме нещо, което – колегите, които са компетентни извън сферата на националната сигурност, трудно могат да направят разлика между операции, сили, формирования, подразделения, поделения и така нататък. Това трябва да го обясним на хората, защото не правим дублиране на структури, не правим нищо, правим полезни неща.

Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република

Уважаеми народни представители, с това изчерпахме дневната програма. Работата на парламента продължава утре – 25 април, четвъртък, от 9,00 ч. Закривам заседанието.